**Leko, Josip (SDP)** A sada ćemo prijeći na odlučivanje o raspravljanim točkama dnevnog reda u Hrvatskom saboru. Prvo je Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka protiv Giovannija Sponze zastupnika u Hrvatskom saboru. Molim predsjednicu Mandatno-imunitetnog povjerenstva poštovana gospođu Gordanu Sobol da podnese izvješće. Zahvaljujem predsjedniče. Kolegice i kolege. Mandatno-imunitetno povjerenstvo razmotrilo je na 15.sjednici održanoj 5.prosinca 2012.godine zahtjev punomoćnika privatnog tužitelja Elvisa Mujačevića iz Lovrana za davanje odobrenja za nastavak vođenja kaznenog postupka protiv Giovannija Sponze zbog kaznenog djela klevete iz članka 200.stavak 1.i 2. Kaznenog zakona. Giovanni Sponza zastupnik je 7.saziva Hrvatskog sabora te na osnovu članka 76. Ustava i članka 23. Poslovnika ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata. Bez odluke Hrvatskog sabora protiv istog se ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Mandatno-imunitetno povjerenstvo predlaže jednoglasno Hrvatskom saboru donošenje odluke, za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv zastupnika Giovannia Sponze po privatnoj tužbi tužitelja Elvisa Mujačevića iz Lovrana zbog kaznenog djela klevete u predmetu koji se vodi pred Općinskim sudom u Rovinju. Naime u slučajevima privatnim tužitelja kao i u slučajevima kada oštećenik kao supsidijarni tužitelj stupa na mjesto državnog odvjetnika jer je državni odvjetnik utvrdio da nema osnova za pokretanje ili vođenje kaznenog postupka povjerenstvo će Hrvatskom saboru predložiti uskraćivanje odobrenja. Stav je povjerenstva da institut imunitetnog prava utvrđen u cilju zaštite digniteta zastupničke dužnosti a ne u cilju zaštite zastupnika kao pojedinca. Kazneni postupak može se pokrenuti i nakon isteka mandata obzirom da zastara ne teče dok postoje opravdani razlozi zbog kojih se postupak ne može provesti. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje odluku koju je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Molim da se izjasnimo tko je za? Hvala lijepa. Tko je protiv? Hvala lijepa. Ima li netko suzdržan? Molim rezultat. rezultat. Utvrđujem da je jednoglasno sa 117 glasa za donešena predložena odluka.